Vladimir (HDZ)** Slijedeća točka - Prijedlozi odluka o razrješenju dosadašnje predsjednice i dijela članova i o imenovanju nove predsjednice i dijela članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja Predlagatelj je Vlada koja je predložila ovu odluku na temelju članka 31. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Državna tajnica, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Tamara Obradović Mazal će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo, člankom 31. stavkom 1. i 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja utvrđuje se da Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja ima svojih 5 članova, od kojih je jedan predsjednik, a imenuje ih i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Obzirom da je ova točka prema dnevnom redu trebala biti raspravljena sinoć, međutim sukladno intervenciji, ona se raspravlja danas nakon rasprave o Izvješću rada Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Koristim prigodu zahvaliti na uvodu u ovu točku kroz uistinu pozitivne osvrte na rad Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koji su se ovdje mogli čuti. U tom smislu zbog isteka mandata Vlada je predložila Hrvatskom saboru razrješenje gospođe Olgice Spevec s dužnosti predsjednice Vijeća zaštitu tržišnog natjecanja i to sa danom 14. listopadom. Također dužnosti članova Vijeća sa danom 14. listopada, magistra znanosti Nikole Popovića, doktorice znanosti Mirne Pavletić Župić, kao i Milivoja Maršića. Na istodobnoj sjednici Vlada Hrvatskom saboru predlaže odluku o imenovanju predsjednice i dijela članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja i to kako slijedi, gospođu Olgicu Spevec predsjednicom Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, a za članove vijeća magistra znanosti Nikolu Popovića, doktoricu znanosti Mirnu Pavletić Župić kao i gospodina Milivoja Maršića. Još jednom koristim prigodu zahvaliti članovima Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za izuzetno kvalitetan rad doprinosu jačanja tržišne utakmice u Republici Hrvatskoj, kao i osobnoj i profesionalnoj suradnji u proteklih 5 godina. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, uvažene kolegice i kolege. Ugodna je zadaća odraditi ovakvu raspravu u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice po točki kao što je ova, a to je Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnje predsjednice i dijela članova i o imenovanju nove predsjednice i dijela članova Vijeća za zaštitu zaštitu tržišnog natjecanja. To su prijedlozi koje je Vlada Republike dostavila Hrvatskom saboru na temelju Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja iz 2003. godine. Zadatak je ugodan prvenstveno zbog toga što je iz obrazloženja vidljivo, a isto tako iz rasprave po prvoj točci da se radi o razrješenju dosadašnje predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja gospođe Olgice Spevec i dijela članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, odnosno odluci o imenovanju predsjednice i dijela članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja kojom se predlaže imenovanje gospođe Olgice Spevec na dužnost predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja s danom 15. listopadom 2008. godine, kao i imenovanje članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja gospođe Mirne Pavletić Župić te gospode Nikole Popović i Milivoja Maršića. Jasno je da se radi o istim osobama kao u proteklom mandatu i vjerujem da ćemo podržati njihovo ponovno imenovanje na razdoblje od 5 godina, što Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja dopušta, a Vlada Republike Hrvatske nakon ocjene njihovog rada u proteklih 5 godina Hrvatskom saboru i predlaže. Zasigurno je da su predstavnici Vlade Republike Hrvatske pomno pratili njihov rad i rezultate rada te određene projekcije i planove za buduće razdoblje, da su ih pozitivno ocijenili i da Vlada očekuje, kako to kaže u životopisu jedan od kandidata, i vjeruje da bi i u nastavku rada Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja stručno doprinosili daljnjem razvoju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i afirmaciji tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj, posebice u svjetlu predstojećeg pristupanja naše zemlje Europskoj uniji. Takvo mišljenje dijele i članovi kluba Hrvatske demokratske zajednice i u cijelosti podržavaju Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnje predsjednice i dijela članova i o imenovanju nove predsjednice i dijela članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja te im žele uspješan u narednom petogodišnjem razdoblju. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu.